Има кворум. Откривам заседанието. Колеги,

внесен от председателя на Българската академия на науките на 27 април 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 3 юни 2020 г., Комисията по образованието и науката обсъди Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г., № 005 00 3, внесен от председателя на Българската академия на науките на 27 април

Публикационната активност включва 3188 заглавия в международни реферирани списания, като 37% са в най-високата категория Q1 при 36% за предходната година.

Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, за осигурителни вноски, за обезщетения и за стипендии. Собствените приходи и трансфери през 2019 г. са 100 млн. 499 хил. лв. и за първи път надхвърлят субсидията. Те се формират от договори по международни програми и споразумения, от договори с министерства и ведомства, с български и чуждестранни фирми, от продажба на продукция, услуги, дарения и други. Към тях се прибавят и трансфери от Фонд „Научни изследвания“, от министерства и ведомства, от оперативни програми и други програми на Европейския съюз. Министерството на образованието и науката представи положително становище по Доклада и направи препоръки за по обобщено и по-видимо представяне на участието на Българската академия на науките в Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, както и в центровете за върхови постижения и центровете за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Други препоръки са свързани с необходимостта от по-подробна информация за постигнатите резултати по приоритетите на Европейското изследователско пространство, например публикации в режим на „отворен достъп“, както и за по-задълбочен анализ и по-активно предприемане на стъпки за по-ефективно участие в програма „Хоризонт 2020“, пропорционално на капацитета на Академията. Положителни писмени становища са внесени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от Съюза на учените в България. В дискусията се включиха народните представители Таня Петрова, Николай Цонков и Ерол Мехмед. Те поставиха въпроси как Българската академия на науката успява да привлече утвърдени български учени от чужбина да се завърнат в страната, как ще се постигне нарастване на броя на младите учени и докторанти, как ще се развиват изследванията в областта на климатичните промени и на какъв етап е работата по основния ремонт на историческата сграда на БАН. Председателят на Българската академията на науките отговори, че учени се завръщат от чужбина там, където има създадена добра институционална среда и високо ниво на научни изследвания; че броят на младите учени в много направления, включително и в областта на климатичните промени, е зависим от малкия брой студенти в природо-математическите науки; че за ремонт на сградата е получена целева държавна субсидия от 5 млн. лв., проектът вече е изготвен и одобрен и е обявена обществена поръчка за неговата реализация. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати 18 гласа „за“ , без „против“ и „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките РЕШИ:

и да поднеса извинения, че го понижих в професор. Заповядайте, Заповядайте, академик Ревалски. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми накратко да Ви представя Годишния доклад на Българската академия на науките за 2019 г. В началото виждате първия ни председател, който в едно кратко свое изявление, написано тук, описва историческите обстоятелства при създаването на Българското книжовно дружество, което по-късно при Иван Евстратиев Гешов става Българска академия на науките. Миналата година беше юбилейна за нас. Особено юбилейна година! Ще ми позволите преди да започна да излагам нещата, които са свързани със самия Годишен доклад, да спомена няколко думи във връзка с това, че цялата година беше белязана с честването на 150 години от създаването на Българската академия на науките – най-старата национална организация в новата българска история, създадена девет години преди Освобождението. Няма да отделям много време на това тържествено събитие, но все пак искам да отбележа, че честването на 150-годишнината беше включено в календара на ЮНЕСКО и имахме възможност – на този слайд ще видите, да открием и да поставим една изложба в централата на ЮНЕСКО в Париж, която предизвика много голям интерес – посети я не само генералният директор, но и редица посланици и представители на българската диаспора. Смятам, че по този начин ние показахме нашия международен облик. Разбира се, имаше и други тържествени неща, свързани с пощенската марка, юбилейната монета, юбилейните издания, които също така през годината запознаха българската общественост, по един или друг начин, с ролята на Академията. На самия ден, разбира се, който е 12 октомври, получихме подходящо признание от колеги от чужбина от редица академии – тук на този екран виждате представители на няколко от най големите световни организации. Разбира се, кулминацията беше на 12 октомври в НДК. Надявам се, че част от Вас са имали възможност да посетят този тържествен концерт-спектакъл, на който бяхме, разбира се, поздравени от президента, от представители на изпълнителната власт и получихме почетния знак на държавния глава. Традиционно нашите учени печелят по-голямата част от наградите „Питагор“ – тук на този слайд съм се опитал да Ви дам някои от тях в различни области на науката, което показва, че Българската академия на науките продължава да бъде водещият научен център в нашата страна. Традиционно е нашето особено отношение към младите учени, за което ще стане дума по-късно, тъй като в тях виждаме резерва за нашето бъдещо развитие – и тук на този слайд сме показали два момента, два момента, в които ние отличихме, от една страна, млади учени, които развиха най-добрите проекти, някъде от около 250 проекта, и бяха премирани тези, които бяха най-добри, както и, разбира се, нашите традиционни награди на името на Иван Евстратиев Гешов и на професор Марин Дринов. Две думи ще кажа за Събранието на академиците и член кореспондентите, което обединява академиците и член кореспондентите на Българската академия на науките. Това събрание е е мостът между Българската академия на науките и институтите и останалата част на научните и културните институции, защото повече от половината от неговите членове не са от институти на БАН, а са от други научни институции, висши училища и културни институции. Като цяло неговата дейност значително надвишава средностатистическата ни дейност и е като дейността на един голям институт във всяко едно отношение, както в научно, така и в образователно, така и в културно. Нека сега навляза в основните елементи на Годишния доклад. Първо, това е научноизследователската дейност, елемент от която е публикационната дейност.

Второто, което искам да отбележа, е, че се засилва – и това е наша постоянна грижа, качеството на нашите научни публикации. Както ще забележите, това е частта, която показва как са разпределени статиите в така наречените четири квантила, като в първите два, които са най-добрите, ние имаме 65% от нашите публикации, което показва, че качеството на нашата научна продукция се увеличава постоянно. Другото нещо, което бих искал да кажа, извинявайте, е, че по отношение вече на съвсем топ публикациите също имаме успех като за малка страна – 35 от нашите публикации оглавяват листата в съответната научна Тук е дадено разпределение по институтите, но няма да имам време да дискутирам. Този слайд Ви дава представа горе-долу какво е съотношението между 2018-а и 2019 г. в областта на публикациите имам предвид статии, монографии, учебници и учебни помагала, както и научно-популярни. Ще видите, че има една устойчивост на броя на публикациите, като подчертавам отново, че тази част, в която пише „индексирани на високия стълб“, показва увеличаването на това качество, за което стана дума Традиционно ние имаме силна приложна дейност. Миналата година имаме 40 регистрирани изобретения и 20 полезни модела, което отново ни поставя в лидерска позиция по отношение на приложната дейност в нашата страна. Цитируемостта, без да се спирам много на нея, е елемент, който показва как другите учени в света оценяват нашата дейност. В този смисъл виждате, че има едно традиционно силно присъствие от около 45 хиляди цитата, което се увеличава в последните три години, което е белег за това, че световната научна общност цени нашите резултати и ги цитира. Вторият стълб на тази дейност, която е свързана с научно-изследователската, са проектите. Българската академия на науките винаги е била която отдава изключително важно значение на проектната дейност, защото това е начин за привличане на средства извън институционалното финансиране, което основно идва по линия на бюджета, гласуван от Вас. Тук виждате проектите ни – българските са разделени на две големи групи от Фонда за научни изследвания – първите три стълба, които са за последните три години до 2019 г. Както ще видите, имаме около 2000 проекта, като в България те са разпределени равномерно между Фонда за научни изследвания и други проекти, а от чужбина са от порядъка на малко под 600 проекта. В тази графа е дадена успеваемостта по отношение на нашия Фонд за научни изследвания, което е един белег за това как се справяме с проектната дейност. Въпреки че имаме известно отстъпление по отношение на 2018 г., забелязвате добре, че успеваемостта си остава над 50%, което отново е един белег за това, че БАН е лидер по отношение и на проектната дейност. Това, което тази година е характерно и трябва да го отбележим, е много силното увеличаване на допълнителните средства

В европейските програми по отношение на Хоризонт 2020 имаме увеличение – 18 нови договора, което, трябва да призная, че, погледнато от страни, не отговаря на нашите възможности, но причината е много проста. Тя е в това, че в последните две години ние се концентрирахме върху други средства, които идват по линия на европейските програми от структурните фондове. Както забелязвате над 80% от средствата, които сме привлекли, идват по тези структурни фондове. Концентрацията на научен потенциал при тях, разбира се, не ни дава възможност да бъдем силни и по другата – Хоризонт, на същото ниво, въпреки че и там имаме успех.

проектите по структурните фондове, което означава, че това са европейски пари, но се разпределят в България. От чужбина положението е горе-долу като през миналата година, нямаме съществено изменение. От същия порядък бяха средствата, които допълнително бяхме превели от чужбина и, както виждате, те идват както от търговски дружества, така и по програмите на Европейския съюз като Хоризонт 2020, и по други програми.

са лицето на нашата международна дейност в областта на научните изследвания. Няма да се спирам подробно на тях. Само ще отбележа, че те практически покриват всички основни науки и направления. Имам предвид както физика,

и с Русия. Хубаво е да се отбележи, че нашите институти от хуманитарните и социалните науки също са много активни. На международната сцена имат много сериозни проекти, както забелязвате – Институтът за български език, етнолозите, археолозите Традиционно Българската академия на науките е един изключително активен експертен на този слайд са дадени нашето участие в националните програми, които бяха инициирани от Министерството на образованието и науката. Ние сме отговорни за три от тях: нисковъглеродна енергия, иновативни биологично активни средства за прецизна медицина и опазване на околната среда, както и, разбира се, в Програмата „Млади учени и докторанти“, а в останалите национални програми ние сме един от основните партньори. Смея да твърдя, че работата по програмите с висок обществен интерес е изключително активна. Тя показва, че учените могат да бъдат полезни по проблеми, които са директно свързани с проблеми на обществото от всякакъв характер. Както виждате, тук има енергетика, медицина, опазването на околната среда, информационни и комуникационни технологии, културно-историческо наследство и други. някъде около 250 по-важни експертизи, които са изготвени както на национално, така и на международно ниво. Преминавам към другия ключов елемент – учените. Започвам с това, че винаги традиционно се отнасяме с голямо внимание към младите – в случая става въпрос за младите, които още не са станали учени, към учениците. Миналата година стартира една нова Програма „Образование с наука“, която има два основни стълба. Единият е ориентиран основно към така наречените STEM дисциплини, работа с ученици в тези области. Другият е свързан с нашата музейна дейност. Идеята беше учениците да дойдат в БАН и БАН да отиде в училище. Мисля, че първата година Програмата беше изключително добре започната и изпълнена. Тук виждате няколко кадри от нашия Ученически институт на Българската академия на науките. Докторантите също са много активни. Имаше един много хубав интердисциплинарен докторантски форум, на който видяхме нашите постижения, сравнени с постиженията, разбира се, на докторантите от висшите училища. На този слайд ще трябва да се спра една секунда повече, защото той Ви показва разпределението на защитилите докторанти. Но това, което не може да видите и ще си призная, е, че тук имаме отстъпление с повече от 10% в сравнение с миналата година година – един изключително обезпокоителен факт, ще го повторя и по-късно, намаляване на докторантите както на защитилите, така и на записаните в редовно обучение. Мисля, че причината за това е, че в продължение на десетина години, до към 2017 г., имаше едно неглижиране и недостатъчно недостатъчно внимание към науката, както и във финансово отношение. Това, разбира се, породи един негативен процес. Науката е една доста инерционна система. При нея и хубавите работи идват бавно, и лошите идват бавно, но като дойдат, за съжаление, не се преодоляват лесно. Въпреки че вече три-четири години ние имаме солидни програми в областта на работата с младите хора, за съжаление, все още, както виждате, тази тенденция не намалява, а продължава. По отношение на учените. Считам, че при нас има една стабилност, така наречената пирамида е съвсем естествена – най много са главните асистенти и асистентите, след това по-малко над тях на пирамидата идват доцентите, след това още по-малко на пирамидата идват професорите и на върха са академиците и член кореспондентите. Тоест в това отношение ние сме една устойчива и нормална научна институция, както е в света, не само в България. Това, което е обезпокоително и което Вие вече го виждате от мен – вече четвърти път съм пред Вас, е тази двугърба камила на възрастовата структура, която, за съжаление, не можем да преодолеем. Тя си продължава посоката надясно и това е обезпокоително, защото, както виждате, има доста на брой хора в последната част, които в близките пет-шест години ще се пенсионират и няма кой да ги замести. Традиционно Българската академия на науките е едно духовно средище. Тук ще премина по-бързо през слайдовете, защото толкова многобройни са нашите културни събития от духовен характер, че няма да мога всичките да ги изброя – редица изложби на институти, които са от нашите хуманитарни науки. Знаете за тази наша хубава инициатива „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език. Институтът за литература е много активен. Етнографията – с едно интересно събитие, на среща на музиката и етнологията. Традиционно Етнографският музей провежда много интересни занимания с деца, които са заинтересовани от това, което става – от занаятите, мартениците, които правят сами. Или пък археолозите, както знаете, всяка година показват това, което е открито в страната през съответния активен сезон. Археолозите бяха много активни на международно ниво. Организираха една изложба в Македония – „100 години Требенище“, където бяха показани всички находки, които са намерени както при нас, така и в Сърбия, така и в Северна Македония. От От Рим, от Капитолийския музей дойдоха фрески, които бяха показани в нашия музей. Успяхме да видим Томичовия псалтир. Имаше редица изложби, редица събития, които, както казах, няма да мога да изброя и само минавам през тях. Друг важен елемент на Годишния доклад, с който трябва да Ви запозная, са субсидията и трансферите. Съществен елемент, както беше споменато в Доклада и на Комисията, бюджетната субсидия, миналата година беше почти 100 милиона – 99 милиона, в нея влиза бюджетът, който Вие гласувате – 93 милиона, и допълнителни средства, които са отпуснати. Тук голямата част от допълнителните средства бяха от Министерския съвет по повод на 150-годишнината във връзка с ремонта на нашите няколко знакови сгради – имам предвид нашата сграда и музея. Това, което е впечатляващо тази година, голям успех постигнахме в частта „Собствени приходи“ – надхвърлиха 100 милиона. Тук е дадена графика как са разпределени, на която нямам време да се спирам подробно. Само отбелязвам, и и ще го спомена още веднъж, че тази година за първи път, действително ние имаме повече собствени приходи, отколкото бюджетна субсидия. Отново повтарям, това се дължи на активната работа, която започна по центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, които са програми по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, тоест това са структурните фондове на Европейския съюз. Общо бюджетът ни надхвърли 200 милиона, което е добре. Отново няма да се спирам на това. Виждате, че субсидията е дадена тук и останалите са разпределени. По-скоро вижте тази графика, която показва в последните повече от десетина година как е вървяло съотношението между бюджетна субсидия, което е в синьо, и собствени приходи и трансфери, както забелязвате, и беше отбелязано, тази година за първи път имаме повече. Отново подчертавам обаче, че това се дължи на факта, че имаше силно започване, силен старт на тези проекти, които са по линия на структурните фондове. Това по принцип искам да кажа, че не е естествено съотношение за организация като нашата, която имаме много силна фундаментална част трябва да се продължава институционалното финансиране да расте. Ние ще се мъчим да намираме колкото може проектни средства, но да не бъде за сметка на намаляване на институционалната субсидия. И това беше споменато в Доклада. Тук го виждате на картинка. От субсидията основната част е 70%. В последните години това число остава сравнително устойчиво и се изразходва за заплати. Една сериозна част отива за стипендии, обезщетения и осигурителни вноски. Капиталовите разходи, както забелязвате, тази година са доста високи – отново се дължат на структурните фондове и на тези центрове за компетентност и върхови постижения, защото в тях 75% от средствата са предвидени за капиталови вложения. Това означава нова инфраструктура и съпътстващата я подходяща среда. Разбира се, както и в последните години, това продължава. Те са за наша сметка – в смисъл, капиталовите разходи са за сметка на тези проекти, но все пак да отбележим, че се подобрява много инфраструктурата на Българската академия на науките. Няколко извода. Първият го споменах вече – ние продължаваме да увеличаваме качеството на нашата продукция, без да се спирам на числата, Вие ги видяхте в таблицата, която беше свързана с това, къде са ни класирали нашите публикации. Второто, което искам да кажа, е, че имаме също така устойчивост и силно присъствие в областта на приложните изследвания с 40 регистрирани изобретения и 20 полезни модела. Трето нещо, което искам да кажа, е свързано с проектната дейност – отново традиционно силно представяне по линия на националния ни фонд. Продължаваме да увеличаваме средствата по линия на Хоризонт 2020, като тази година, искам също да отбележа, че в двете нови програми от 2019 г., които бяха стартирани, индивидуални програми – програмите „Вихрен“, и „Петър Берон“, и НИЕ, която е за интегриране на наши колеги, които са в чужбина, отново ние имаме доста солиден успех, като над 50% от проектите идват в Българската академия на науките. Това ще го кажа още веднъж, ще си призная, че забелязваме тази негативна тенденция на спад на броя на защитилите докторанти, както и на редовните докторанти. Аз казах вече каква е причината. Причината е, че ние сега берем, в лошия смисъл на думата, плодовете от това, което се случваше между 2008-а и 2017 г. по отношение на финансирането на Българската академия на науките и отношението към нея като цяло. Надявам се, че с мерките, които сме предприели, също така с Ваша помощ и с помощта на изпълнителната власт ще можем да преодолеем тази негативна тенденция. Тук са част от приоритетите, които ще следваме тази година и които ние вече шести месец следваме въпреки трудните условия, а именно високо качество на научната продукция. Тук искам да се спра и да кажа още веднъж, няма да спра да го повтарям, че ние разпределяме бюджетната субсидия и бюджета, който Вие ни гласувате диференцирано, както към институтите в зависимост от техните постижения, така вече имаме решение диференцирано да се разпределят и между учените. Това е много важно да се знае – да знаете, че това, което допълнително получаваме, благодарение на това, което ни гласувате, ние го насочваме към най-добрите, а не просто, както много хора понякога си мислят, поравно. Вторият приоритет е възпроизводството на научния потенциал. Аз няколко пъти споменах за това. Основната ни грижа там са младите хора, за да може да преодолеем тази негативна тенденция и аз се надявам, че с програмите, които имаме – и национални, и наши, ние ще успеем да преодолеем този негативен ефект. Връзките с бизнеса, за съжаление, това е приоритет. Ние се бяхме приготвили за една голяма среща с бизнеса, в която се бяха записали над 400 представители на бизнеса, за да представим наши разработки, но дойде извънредното положение, буквално за няколко дни – там около 13-и беше планувана, ни провали тази среща, но ние ще я проведем, надявам се, за за да може да се задълбочи тази наша връзка с бизнеса. Сега, тази година, в началото на 2020 г., беше гласуван механизъм от Министерския съвет, който определя Българската академия на науките като основен експертен партньор на изпълнителната власт. Ние, разбира се, винаги сме били също така и Ваш партньор, когато е необходимо, така че експертната дейност също си остава наш приоритет, защото ние сме национална организация, която е призвана да подпомага всички институции в България. Това е нещо, което искаме да реализираме, но ще се опитаме тази година да можем да разработим институционална схема, с която да подпомагаме нашите колеги в участието им в проектната дейност. И, разбира се, традиционното ни сътрудничество с висшите училища ще продължи в различни насоки. Сега в момента основно е по линия на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност. В заключение, ще кажа, че в юбилейната ни, изключително важна година – 150-годишнината, мисля, че успяхме да покажем не само това, което вършим през годината, но и това, което сме вършили през тези 150 години за България и за нейното развитие в различни сектори – не само в научната сфера, образователната сфера, но също така и в обществено-икономическия живот на страната. Считам, че Академията с достойнство изпълнява своя дълг и е била винаги ключов партньор на държавните институции във важни моменти от развитието на страната. Мисля, че спокойно можем да кажем, че Българската академия на науките е храм на науката и духовността през всичките тези 150 години. Нека да отбележа, че инфраструктурата ни в момента е модерна и става още по-добра, което е изключително важен фактор. Остава най-важният въпрос – да се погрижим за нашия човешки научен потенциал, да го задържим и развием, защото модерната инфраструктура е една изключително ценна база за качествени научни изследвания, но без хора, както знаете – това няма да може да бъде осъществено. За това основната ни грижа ще бъдат младите хора с различни мерки, които ние в последните години реализираме за тяхното задържане и по-нататъшно кариерно развитие в Българската академия на науките. ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми академик Ревалски. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказване. Заповядайте, професор Станилов. После госпожа Петрова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин председател на Българската академия на науките! Искам да кажа само няколко думи от позицията си на академичен учен – аз съм щатен учен и до ден днешен в Академията на науките – вече половин век се занимавам с изследователска работа. Познавам работата на Академията, познавам същността, трудностите на изследователската работа и затова по принцип ще кажа няколко думи. Първо, в обществото – в модерното общество, господства една неправилна тенденция, напредъкът на социума да се обяснява главно с икономически причини и икономически средства, икономически инструменти, което не е вярно, и в последно време големите специалисти по наукознание, по философия и така нататък са на мнение, че познанието движи обществото напред, а икономиката използва само техните постижения. И давам един пример на един американски физик, който казва, че ако англичаните в XVIII век не са изобретили парната машина, нямаше да има капитализъм, което е вярно. Второ, от 30 години насам модерният свят влага все по-малко и по-малко средства във фундаменталните изследвания, което е характерно и за нас – за България. Фундаменталните изследвания по физика, по химия, по математика, по физико-химия, по микробиология, фундаменталните изследвания, при при които от 100% проекти само 15 – 18% са успешни, всичко останало отива в канала и затова финансовият капитал трудно разбира това и не дава пари за такива изследвания или, ако дава, те са малко. Но ако това не беше така, сега с коронавируса щяхме да се справим просто за няколко месеца, понеже фундаменталните изследвания ни дават базата за всички тези приложни постижения. На това трябва да се обърне внимание и ние като хора, които държим на просперитета на Отечеството си, трябва да отделяме все повече и повече средства за тези фундаментални изследвания независимо от приложните дисциплини и приложните науки, и така нататък. Аз приемам този доклад. Впечатлението от него, както обикновено, моето лично впечатление е, че Българската академия на науките твърде бавно се придвижва напред, но, както – пак ще цитирам един физик, физико-химик от Ухан, той казва, че академичната наука е много консервативна, но тя има сериозни основания за това. Затова тя трябва да бъде разбирана по друг начин, познанието трябва да бъде разбирано по друг начин и трябва да се финансира в известна степен на доверие. Какви са примерите? Преди 12 или 13 години, когато имаше едни опити да се закрие Академията на науките и тя беше спасена с намесата на сегашния министър-председател, аз поисках от колеги, които работят в групата „Макс План“ – Германия, която е почти по структура като нашата академия, какво е финансирането. Оказа се, че докато тук в това събрание се казваше, че се финансира само от проекти, „Макс План“ се финансира 85% от държавна субсидия, 10% от проекти и 5% от частния бизнес, което става 100%. От това обаче почти никой нищо не чу. И още нещо – не беше обърнато внимание на международния одит на Българската академия на науките, който показа, че тя е на средноевропейско равнище. Що се касае до експертната дейност, председателят на БАН каза тук някои цифри. Аз само ще кажа, че в моя институт, в който работя, има договори с държавата, с държавни институции за 90 милиона! Ние сме 132-ма, от нас учени със степени и звания са някъде към 76, мисля, че бяха, а имаме договори за 90 млн. лв. –следващите седем години. Това е показателно, показателно е за другите институти. трябва да гласуваме не само този отчет, но трябва да имаме предвид че, когато се работят бюджетите и субсидиите и така нататък, да нямаме съмнения, че тези пари отиват там, където трябва. Част от тях работят за бъдещето, по-голямата част работят за настоящето, но тези пари не могат да се разпилеят.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми академик Ревалски, уважаеми колеги! От Доклада на академик Ревалски се представи Българската академия на науките, като най-голямата научна институция на страната с доказан международен авторитет. В юбилейната 2019 г. Академията продължава да работи за своята мисия, която на сайта си тя е формулирана, че провежда изследвания в съответствие с универсални ценности, национални традиции и интереси, участва в развитието на световната наука да изучава и умножава материалното и нематериалното културно-историческо наследство на нацията. От Отчетния доклад разбрахме, че 42 научни института и 8 специализирани звена, всеки от които е независим юридически субект, изграждат научноизследователската инфраструктура на БАН. Днес науката, създавана от Академията, става все по-видима, по-нужна и по-полезна за обществото, защото в Академията, разбрахме, че работят почти 3000 учени, което представлява около 15% от хората, които се занимават с наука в страната. Българската академия на науката произвежда половината от научната продукция в страната. Публикуваните научни статии в реномирани научни списания съставляват 51% от общия брой в страната, които са 3808, като 35 от тях оглавяват ранглистата в съответната научна област, а 37% , които са 637, са в списания с Q1 ранг. Общият Н-индекс, с който се оценява напоследък актуалността на получените научни резултати за 2019 г. от Доклада стана ясно, че е 202, което представлява приблизително 80% от този за България – 260. Научните колективи на институтите на БАН участват в редица приложни разработки с регистрирани 40 изобретения и 20 полезни модела. Високото ниво на научните изследвания от учени от БАН се доказва с над 55% от спечелените проекти за 2019 г. от фонд „Научни изследвания“ по различни научни направления.

което се потвърждава от спечелените 18 нови договора по Програмата Хоризонт 2020 на стойност около 22 млн. лв. БАН се ангажира с всички звена за образование. Звената ѝ са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Заедно с висшите училища от и извън България се организират обучителни програми за студенти и ученици. Академията е водещ център за повишаване на квалификацията на учителите и редица инициативи, насочени към подобряване на средното и основното образование, са вече традиционни. Един от основните приоритети на учените от Академията е да предават своите знания и опит на младите хора. В последните години се активизират връзките с талантливи студенти и ученици като продължение на успешно приключилия проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, стартира Програмата „Образование с наука“. Програмата си поставя за цел да подобри информираността и достъпа на учениците, учителите и работещите в сферата на образованието до институтите и музеите на БАН. Задачите са разделени на три стълба: общности на знанието, образование в музея и летни школи. 22 от одобрените проекти са изпълнявани от институти от институти на Академията, а четири са предложени от нейните музеи – Национален антропологичен музей, Национален археологически музей, Национален етнографски музей и Национален природонаучен музей. Ученическият институт на БАН почти 20 години вече продължава да действа в посока откриване и поощряване на творческия талант и потенциал на подрастващите. Предоставя възможности за изява и развитие на ученици от осми до дванадесети клас, които са готови да се занимават с изследвания в една от областите на науката и нейните приложения. Идеята е чрез промяна на методите обучението в училище да се превърне в процес на обмяна на знания между ученици и учители те да си задават въпроси, да се разпитват взаимно, да търсят информация в мрежата, да търсят връзка с онова, което вече знаят, за да надграждат своите знания. Тоест учениците да действат по начин, по който действат учените – чрез изследователски подход. Знанието не трябва да идва като последна инстанция готово – от някого някъде направено, а да се съпреживее начинът, по който хората са го открили. Тогава се включва емоционалната компонента и това знание става част от съзнанието на човека, то става живо знание и се използва пълноценно. Международните изследвания PISA и TIMSS показват, че българските ученици не са добри в това да използват знанията, които имат. Изследователският подход е ориентиран в тази посока – да се ликвидира този недостатък, и да може знанието не само по себе си да бъде под формата на факти в умовете на учениците, а да бъде операционно, то да участва във всекидневието, за да може човек да смята, да се съобразява с различните неща и да се научи да използва изпитващия подход към обкръжаващия свят. По този начин младият човек ще пита за всяко нещо и ще си търси обяснение. Един човек не е нужно на всеки 10 години да бъде преобучаван заради прииждането на новите технологии. Той може сам да се движи в крак с времето, защото вече е придобил тази компетентност да се образова сам, да си надгражда знанията. Повече от 50 ученици взеха участие миналата година в сесията на Ученическия институт, като проектите им се консултират и оценяват от научното жури. Членовете на БАН участват активно в подготовката и ръководството на докторанти и провеждането на специализирани курсове в различни висши училища. За съжаление, както каза академик Ревалски, броят на докторантите всяка година намалява, което води и до неголемия брой защитени дисертации. Той каза, че всичко се свързва с финансови причини, но и с причини, които са извън тях. Все по-малко завършващи висшите училища се насочват към науката. Това води до силно намаление на научния потенциал. В израз на това в един слайд видяхме, че в БАН работещите над 60 години са 682, а тези под 35 години са 274 – тоест два и Според правилата на БАН в близките 6 години около 700 учени трябва да бъдат освободени от заеманите позиции. Затова трябва да се търсят различни начини за привличането на нови. Единият е естественият – чрез докторантите, които се обучават в страната и чужбина и които избират научната кариера за своя професионална кариера. Този резерв обаче не е достатъчен поради трайно намаляващия им брой през последните години. Науката е най-естествената среда в света на мобилност и ще е плюс, ако можем да привлечем български учени отвън. последните три години 13 български млади учени се завърнаха в страната. Принос за това имат националните програми за реинтеграция на учените, каквато е програмата „Петър Берон и НИЕ“, и тя е важна, за да се върнат тези наши сънародници, които имат желание. Всичко казано дотук дава основание за висока оценка на постиженията на Българската академия на науките за 2019 г., които сведения представят Академията като най-авторитетната научноизследователска, експертна и духовна организация в България. Преди да завърша, искам да обърна внимание на приноса на българските учени по различни проекти, които са свързани с борбата с COVID-19. Най-много се говори в последно време за разработката на ваксина. Екипът, който работи по нея, получи подкрепа и от Института „Пастьор“. Има още две направления, в които сигурно ще постигнем успех. Едното е свързано с диагностика и използване на наши щамове за разработване и производство на собствени тестове за наличие на коронавирус. Другото направление е свързано с намиране на терапевтични решения – биолози, химици и биофизици работят по разработването на имуностимуланти и търсене на възможни лечения на COVID-19 и подобни заболявания. Дължим поздрави на учените от БАН, които реагираха доброволно и самоинициативно, за да подпомогнат държавата в справянето с кризата. При това не само вирусолозите, имунолозите, молекулярни биолози, епидемиолози, които имат най-много проекти. Учени от Института по молекулярна биология работят вече три месеца в лабораторията на „Пирогов“ моля за тишина! ТАНЯ ПЕТРОВА: Косвено в борбата с пандемията помогнаха и двете изследвания на Института за изучаване на населението и човека, които са част от европейско проучване: как хората приемат случващото се и икономическа прогноза за изход от кризата. Третото направление е на математиците, които работят по модели за анализ и прогнози за развитието на пандемията. Всички институти, които отвориха своите виртуални среди, подпомогнаха обучението с представянето на ресурси със свободен достъп. Бързата и навременна реакция на БАН показа защо е важно да имаме подготвени учени, които да реагират на момента – тук, сега и навреме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Петрова. Имаме ли реплики?

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Това е една утвърдена процедура, но тя ни дава повод да да говорим отговорно, да говорим с визия за бъдещето на една изключителна институция. Тук вече се спомена, че днешната Българска академия на науките е наследник на Българското книжовно дружество, което датира далеч във времето на Българското възраждане. Значимостта на тази институция мисля, че не буди съмнение и необходимостта от грижа на държавата за развитието на българската наука, в лицето на Българската академия на науките, е задача за всички ни. Аз обаче ще използвам повода да кажа няколко кратки, но мисля необходими думи за един от видните представители на тази институция, който ни напусна преди малко време. Мисълта ми е за академик Воденичаров. Мисля, че е уместно, разглеждайки Отчета на Академията в 2019 г., да кажем няколко думи за него. А мисля, че е и заслужено в тази зала, от това място, да бъде по този начин скромно почетено делото на академик Воденичаров. Защото повече от половин век, повече от 50 години неговото име се свързва с развитието на Института по металознание – част от Българската академия на науките. Като млад аспирант той постъпва на работа в далечната 1969 г. и, можем да кажем, повече от 50 години той е един от онези учени, които илюстрират връзката между практическите, реалните нужди на обществото, държавата и икономиката, българската наука и работата на Българската академия на науките. Несъмнени са неговите приноси в развитието на теоретичната наука, в развитието на знанието за металите и металознанието. Той е автор на десетки патентни и стотици научни публикации. Той има съществен принос в развитието на българската оръжейна индустрия, откривайки нови технологии и интелигентни средства за защита. Под негово ръководство Институтът за металознание разработва технологии, които се продават по целия свят. Негова е заслугата за същественото развитие на българската атомна енергетика, и нещо много важно трябва да подчертаем – той има заслуга за защитата на българските национални интереси и защитата на ядрената ни централа в Козлодуй. Академик Воденичаров е член на много и престижни международни институции. Ще спомена само няколко, които представляват това ниво, на което е българската наука. Това са: Международната агенция за атомна енергетика, Европейската асоциация по аерокосмически и отбранителни технологии, Американският институт по аеронавтика, Американското дружество по металургия. Академик Воденичаров беше съчетание на три важни, съществени черти, които трябва да подчертаем. Той по възрожденски съчетаваше в себе си упорития труд в полза на отечеството, последователния учен и откривателя, иноватора в технологиите. Той бе човек, който бе патриот и родолюбец не на думи, а доказано в науката и в своята обществена дейност. И ще приключа – аз съм дълбоко убеден, че сред младите учени в Българската академия на науките има хора, които следват този път и ние трябва да бъдем длъжни да осигурим всичко необходимо за развитието на българската наука,

Уважаемо ръководство на Българската академия на науките, разглеждаме Годишния доклад на Академията и като че ли в момента обстановката – и в света, и в България, обективно повиши интереса към науката като ключ за развитието на обществото и за нашите постижения. Хората, дори и на ежедневно ниво, днес се интересуват от генетика, биология, започнаха да си припомнят знанията, които са получавали, опитаха се да намерят в науката обяснение за това, което става днес около нас. И това е много специален момент, който, мисля, че всички ние трябва да използваме, защото обяснението за това какво става днес около нас, може да бъде потърсено в две области, и хората така го търсят за собственото си спасение – в областта на религията и на вярата, и в областта на науката. За радост, като че ли, голяма част от българското общество търси отговор за бъдещето си и за съвремието си в областта на науката и в своята по-голяма част мисля, че българското общество, или поне така се видя, се намира на стандартите на постиженията и на поведението на най-развитите европейски общества. Няколко думи да кажа, какво ми направи впечатление от този доклад, господин Ревалски. Добре бяха поставени основните въпроси, които стоят днес пред българската наука. И ако, така чух от Вас, в областта на финансирането има известно удовлетворение и някаква положителна перспектива, то от гледна точка на въпроса за кадровото осигуряване на българската наука, на Академията на науките в частност, нещата не стоят добре. Тук е много важно да бъдем наясно защо се получава така. Дали отговорът е скрит само в областта на заплащането, в обществения престиж на професията на учения, или има поредица от други фактори, които пречат на българската наука да акумулира поколенчески потенциал и да изравни двугърбата камила в статистиката – цитирам Ви отпреди малко.

образно казано, застаряването на хората, които днес се занимават с науката в България, и за липсата на привлекателност на полето на науката за младите български поколения. Още нещо, което ми се струва, че трябва да бъде подчертано в един такъв доклад – лично бих искал да чуя не само количествени параметри за научните публикации, за за участието на наши учени в международни форуми, за направените открития и разработки, а бих искал да чуя все пак и някакъв бегъл преглед може би за дейността на отделните научни направления, така както са групирани институтите на БАН. Бих искал да подчертая, че в един такъв доклад ми се струва за редно да бъдат цитирани някои от най-добрите постижения за годината на отделните институти, за приноса на ръководствата на институтите в БАН. Бих искал също така да кажа: оказа се,

спор, който възникна между България и Северна Македония. Така или иначе става въпрос за езиковия спор между двете държави и категоричната позиция на българските учени от Института по български език е не просто една научна оценка, а тази позиция я намирам за принос към отстояването на българската държавна политика и към историческата истина, която често пъти става жертва на политическите събития и на конюнктурната политическа обстановка. Така че само това да беше казано, мисля, че трябваше да се подчертае приносът на Института, а също така именно тази оценка постави въпроса за ролята и мястото на институтите – тук професор Станилов говори преди мен, които се занимават с изучаването на историята, на човека и на обществото, защото съвременното българско общество е подложено на много външни въздействия. Виждаме динамиката, която съществува във формирането на общественото мнение, на общественото съзнание, която влияе върху колективната психология, и това са феномени, които би следвало да бъдат обект на научно внимание и на подкрепа от страна на държавата за развитието на тези направления, а не просто да бъдат плод на индивидуалните усилия на отделните учени. Да, това е така, откритието в науката винаги е резултат на индивидуални усилия, но подкрепата трябва да бъде от цялото общество. Затова, като благодаря за Доклада за представянето на Академията, искам да подчертая и още един факт, факт, който мисля, че трябва да бъде осмислен от всички нас. На няколко пъти парламентарната група на Българската социалистическа партия предлага при обсъжданията на бюджетите да бъде въведен минимален праг на заплащането за младите учени, фиксиран праг за отделните научни степени и звания с фиксирани заплащания. Засега ми се струва, че като че ли този дебат остава само в рамките на пленарната зала или по-скоро на него се гледа като на политическа активност на опозицията, което не би следвало да бъде така. И тъй като Академията на науките е институт поне, и струва ми се, от ранга на парламентите, включително и на българското Народно събрание, мисля, че Академията има самостоятелен, обществен и политически ресурс да постави този въпрос пред българската държава, пред финансистите, които често пъти гледат с хоризонт една година. Благодаря още веднъж на академик Ревалски и успех в научната дейност на Академията! Благодаря Ви, господин Жаблянов. Има ли реплики? Други изказвания?

Подлагам на гласуване представения Ви Проект на решение относно Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г. Гласували